Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava u 2005. godini Navedeno izvješće dostavljeno je sukladno članku 34. Zakona o Državnom odvjetništvu. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Odbor za ravnopravnost spolova. Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje. Državni odvjetnik Republike Hrvatske Mladen Bajić će obrazložiti dodatno godišnje izvješće. Izvolite! Hvala gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora! Pred vama je ponovno čini mi se nikad brže Godišnje izvješće o radu državnih odvjetništava za 2005. godinu. Metodološki je napravljeno na način kako ste već navikli da ga ovih nekoliko unatrag godina dobijete i raspravljate o njemu. Ono je izvješće o radu 60 općinskih državnih odvjetništava, 20 županijskih USKOK-a i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ili izvješće o radu 660 dužnosnika državnog odvjetništva i stručnih suradnika. Metodološki je napravljeno tako da prije svega daje izvješće o radu na kaznenim predmetima, zatim izvješće o radu na poduzetim pravnim radnjama radi zaštite imovine, i posebice o stanju i kretanju kriminaliteta kao jedna objektivna kategorija koja sama po sebi nema veze sa radom državnog odvjetništva ali to je jedina prilika da Hrvatski sabor zna stvarno stanje bar onako kako je po kaznenim prijavama u odnosu na stanje i kretanje kriminaliteta. S tim u svezi možda je baš upravo to prilika da vas još jedanput iako vi to svi znate upozorim na činjenicu da državno odvjetništvo ne podnosi kaznene prijave nego postupa kao tijelo progona po podnesenim kaznenim prijavama. To je jako bitna činjenica jer vidim da u zadnje vrijeme u hrvatskim medijima posebice to izaziva velika nerazumijevanja i nedoumice. Ne treba tečaj ali mislim da je ta činjenica jako važna jer često puta se državno odvjetništvo neovlašteno ili bolje rečeno neopravdano proziva zbog nepodnošenja kaznene prijave a to su zadaci i tijela drugih državnih tijela otkrivanja a to nije državno odvjetništvo. U najkraćim crtama pokušat ću u svom izlaganju ovih prvih pola sata naglasiti bitne elemente iz jednog i drugog dijela izvješća, posebice ovog prvog dijela koji vam je sigurno interesantniji a to je rad na kaznenim predmetima. U prošloj 2005. godini došlo je do pada broja podnesenih kaznenih prijava za negdje 2%. Međutim, analizirajući te kaznene prijave veseli činjenica da je broj podnesenih kaznenih prijava protiv poznatih počinitelja u porastu za preko 6% a istovremeno u padu je broj neriješenih nepoznatih kaznenih prijava za 9% što samo po sebi daje ohrabrujući podatak kako je rad policije u prethodnom razdoblju bio kvalitetniji negoli je to bio godinu dana ranije. Činjenica koju sam i prošle godine spominjao i koja je zastupniku Kajinu posebno interesantna a to je da je područje Pule i Istre u odnosu na broj stanovnika najzastupljenije gledajući po broju kaznenih djela koja se tamo počine na 100 tisuća stanovnika a to je iz istih onih razloga koje već godinama govorim vodeći prvenstveno računa o činjenicama što se radi o turističkom području, velikim migracijama, granici itd. jer se prvenstveno radi o takvoj vrsti kriminala koji je karakterističan za turistička područja odnosno za područje granice. Prošlogodišnji podatak koji je bio zapamćen i zamijećen da u Hrvatskoj na 100 tisuća stanovnika u ovom dijelu Europe se čini najmanji broj kaznenih djela ostaje i ove godine to je negdje oko 2 tisuće 134 kaznene prijave na 100 tisuća stanovnika što podatak opet kaže da se ništa u odnosu na prošlu godinu nije promijenilo, čak štoviše da je broj tih kaznenih prijava manji za 2%. Postupajući po tim kaznenim prijavama koje su same po sebi objektivna kategorija i neovisna o radu državnog odvjetništva državno odvjetništvo je donijelo ukupno 50 tisuća odluka. Neposredno smo utužili pred nadležnim sudovima 54% svih tih predmeta, odbacili smo 34,5% svih podnesenih kaznenih prijava i oko 11% svih predmeta je u istražnim postupcima odnosno nakon toga u u optuženjima nakon istrage. Ovi parametri i pokazatelji su negdje otprilike na ustaljenom nivou kao i ranijih godina i pokazuju da u odnosu na broj odbačaja kaznenih prijava 1/3 svih podnesenih kaznenih prijava po našim kriterijima odnosno po selekciji državnog odvjetništva, a ove godine smo izvršili pregled rada deset županijskih državnih odvjetnika i njihovih područnih i utvrdili smo da je selekcija ispravna odnosno da se prvenstveno odbacuju kaznene prijave zato što prijavljena postupanja nemaju obilježja kaznenog djela, ili se radi o bagatelnim postupanjima koji dopuštaju jedno od primjenu instituta iz Kaznenog zakona Republike Hrvatske a to je tzv. oportunitet kod maloljetnika, odnosno beznačajno ili bagatelno kazneno djelo iz članka 28. u odnosu na neke druge učine. prosječno vrijeme rada po tim kaznenim prijavama je negdje oko 3 mjeseca na prošlogodišnjem nivou i na nivou koji otprilike predstavlja standard postupanja državnih odvjetništava ili tužilaštava u europskim zemljama. Međutim, 1/3 predmeta ipak se ne rješava u to vrijeme i treba puno više vremena da bi se oni riješili. Zbog toga smo već 2004. uveli posebno praćenje svih predmeta starijih od 6 godina, kad kažem posebno praćenje onda to znači da svako 6 mjeseci sva područna državna odvjetništva dostavljaju popise svih predmeta koji se rješavaju duže od 6 mjeseci sa svojim brojem i fazom u kojoj se nalazi, kao i razlozima zbog čega te predmete nisu riješili. Čak štoviše smatram da bi broj odbačaja kaznenih predmeta, kaznenih prijava trebao biti veći primjenom ovih instituta beznačajnog kaznenog djela iz članka 28., odnosno načela svrsishodnosti iz članka 175. ZKP-a, jer bi na taj način zasigurno doveli sudove u situaciju da rješavaju teže predmete, društveno opasnije od onih beznačajnih. Ali način na koja državna odvjetništva niža postupaju u odnosu na ove institute je dosta, pruža otpora, tako da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u tom pravcu provodi i čitav niz instruktivnih sastanaka i obveznih uputa kako da primjenjuju te institute. U odnosu na donesene presude povodom naših optuženja situacija je čak i bolja u odnosu na prošlu godinu. 87,8% svih presuda je osuđujućih. To je izuzetno dobar podatak, iako je percepcija javnosti, a sigurno i vas da je taj postotak osuđujućih presuda bitno drugačiji. Međutim, ovi podaci ne varaju, oni su točni i istiniti. 4,9% presuda je odbijajućih, tamo gdje je Državno odvjetništvo tijekom glavne rasprave odustalo od progona i 7,3% je oslobađajućih. Međutim, vezano za presude potrebno je još istaknuti da kao i nekoliko godina unatrag kad je taj institut kaznenog naloga uveden u kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske i 800 predmeta godišnje se završava odlukama povodom kaznenih naloga, a to je da sudovi faktički ne donose tu presudu nego samo potvrđuju prijedlog državnog odvjetništva o kaznenom nalogu jer je preko 5 tisuća optuženja je prošle godine završilo kaznenim nalogom i to bez prigovora okrivljenika, što znači da je na taj način Državno odvjetništvo znatno doprinijelo brzini postupanja i donošenju velikog broja sudskih odluka. Jer kažem vam skoro 30% odluka se donosi na temelju našeg prijedloga. u jednom od grafikona na strani 10. dali smo i strukturu kaznenih sankcija koje su donesene u 2005. godini. I zanimljivo je da je broj bezuvjetnih zatvorskih kazni porastao u odnosu na godinu dana prije ili možda još i više, dvije, tri godine unatrag. I sad je negdje otprilike na 14%. Što je relativno dobar broj osuđujućih presuda, vodeći računa o činjenici da je u odnosu na veliki broj kaznenih djela do zadnje izmjene Kaznenog zakona kad ste je ovo ljeto pojačali kaznene sankcije upravo dopuštao izricanje blagih uvjetnih osuda. Što se tiče kaznene politike kako zbog činjenice što državna odvjetništva sami predlažu kaznenim nalozima vrstu i težinu kaznene sankcije tako i zbog činjenice što ipak ulažu relativno manji broj žalbi nego što bi po mom mišljenju trebalo. Kaznena politika je po našoj ocjeni ipak blaža nego što bi to trebala biti, ali tome su doprinijela i državna odvjetništva jer se nisu žalila onoliko koliko je to po mojoj ocjeni trebalo napraviti. Posebno vodeći računa da se čak 40% žalbi uvažava. Posebno poglavlje odnosi se na postupanje u maloljetničkim predmetima, što je posebno važno i jako značajno. A u odnosu na te kaznene predmete jako je važno da vam skrenem pozornost na dio koji se odnosi na delikte nasilja gdje su maloljetnici u pitanju. Ove godine u odnosu na godinu dana prije došlo je do neznatnog povećanja broja kaznenih djela delikata nasilja od strane maloljetnika, ali to je otprilike na istom nivou već nekoliko godina, nešto preko 3 je tisuće kaznenih prijava. Međutim, u odnosu na maloljetnike važno vam je istaknuti činjenicu da u odnosu na čak 54% svih kaznenih prijava državna odvjetništva odbacuju kaznene prijave primjenom načela oportuniteta smatrajući da samo podnošenje kaznene prijave, razgovor sa prijavljenim maloljetnicima i njihovim roditeljima putem defektologa itd. i odgovarajućim pripremnim postupkom može postići svrhu tako da daljnji sudski postupci nisu bitni. To je već ustaljena praksa koja se pokazala dobro i treba je i dalje njegovati. Posebno poglavlje se odnosi na strukturu i područje ili kretanje kriminaliteta u različitim područjima kriminala. Kaznena djela protiv života i tijela su u odnosu na prošlu godina zabilježile pad, što je jako dobro. Posebno vam moram naglasiti činjenicu da ne da nije došlo do značajnog povećanja kaznenih djela ubojstava i teških ubojstava kako je to u percepciji javnosti, nego da su u odnosu na 2004. godinu kad je bilo prijavljeno 267 ubojstava ili pokušaja ubojstava u 2005. godini bilo prijavljeno svega 233 osobe. Dakle, pad. Percepcija je skroz drugačija. Kaznena djela protiv slobode prava čovjeka i građanina pokazuju porast za čak 13%. Međutim u odnosu na taj kaznena djela značajno je kazneno djelo prijetnje koje predstavlja čak 88% svih kaznenih djela iz ove glave, a ono je zadnjim izmjenama Kaznenog zakona prijetnja iz stavka 1. prebačena u sferu privatnih tužbi, tako da će u odnosu na ovaj broj kaznenih prijava do godine situacija bit bitno drugačija. Ratni zločini u odnosu na ratne zločine često puta i previše se možda govorit u javnosti, ali statistički pokazatelji vam govore da je u 2005. godini za ova kaznena djela bilo prijavljeno 40 osoba. Sve ono o čemu je predmet rada Državnog odvjetništva je iz ranijih razdoblja od 90. pa do danas kad je ukupno u svim tim predmetima obuhvaćeno 4 tisuće 824 osobe, ali sada trenutno u kaznenim postupcima za ratne zločine od 90-te pa do danas je tisuću 107 osoba prema evidenciji od početka ove godine. U odnosu na ratne zločine možda da skrenem pozornost kako smo 2005. i posebno u ovoj prvoj polovini 2006. godine se bavili istraživanjem i ratnih zločina iz 2. svjetskog rata pa smo u tom pravcu posebno angažirali Hrvatski državni arhiv Republike Hrvatske koji je po našem nalogu izvršio predmet značajnog dijela arhiva i u tom pravcu dostavio materijale koje je Državno odvjetništvo dostavilo Ministarstvu unutarnjih poslova i zatražilo kriminalističku obradu i u odnosu na te učine. Kaznena djela opojnih droga su poznata po tome što iz godine u godinu rastu. Prošle godine za 9%. Od toga značajno je da rastu upravo oni najteži oblici ovih kaznenih djela, a to su zlouporaba opojnih droga iz stavka 2. i 3. tamo gdje se govori o dilanju ili o kvalificiranom obliku raspačavanja gdje je čak u pitanju i organizacija. Hvala vam javnog reda i mira su isto tako negdje otprilike u porastu kao i ranijih godina za 13,8%, ali radi se prvenstveno o kaznenim djelima nedozvoljenog držanja oružja kojih je najznačajniji broj u odnosu na ovu strukturu kaznenih djela, a isto tako i kaznenih djela sprečavanja službenih osoba u obavljanju službenih dužnosti. Kaznena djela gospodarskog kriminaliteta naravno svake godine predstavljaju posebnu pozornost vašeg raspravljanja o našem izvješću. Kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja su otprilike na istom nivou i na stranici 28 dati su grafički prikazi tih kaznenih djela. Od ove vrste najzastupljenija su kaznena djela gospodarske prevare koja u najznačajnijem broju zastupa ovu vrstu i oblast kriminaliteta. U toj vrsti kaznenih predmeta zanimljivo je da imamo broj osuđujućih kaznenih djela izuzetno velik. Govorim o kaznenim djelima protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja čak 86%. Međutim što se tiče kaznenih djela protiv službene dužnosti tu je situacija bitno drugačija. Broj je otprilike kao i lani nešto manji, ali najzastupljenije kazneno djelo je zlouporaba položaja ili ovlasti. U odnosu na ta kaznena djela odbačaji se donose u čak 90% slučajeva. Zašto? Napravili smo posebnu analizu pokušavajući utvrditi razlog o čemu se radi, a radi se prvenstveno o činjenici što se podnosi veliki broj kaznenih prijava protiv svih sudionika nekakvih odluka koje se donose bilo u upravi,

protiv različitih dužnosnika zbog kaznenog djela zlouporabe položaja ili ovlasti. Mi smo ga vještačili moram priznati i utvrdili smo da je duševno nesposoban, odnosno da se radi o osobi koja je kaznenopravno neodgovorna. Organizirani kriminalitet i korupcija je oblast koju pokriva USKOK, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Tu su dati statistički pokazatelji iz tih pokazatelja proizlazi da je u 2005. bilo 128 prijava za kaznena djela korupcije i 258 prijava zbog organiziranog kriminala. Međutim niti jedna osoba nije bila prijavljena kao organizator zločinačke organizacije, kao kruna najtežeg dijela organiziranog kriminala, ali razlog tome je u svakom slučaju što dokazivanje zločinačke organizacije kako je ona određena u članku 89. stavak 23. Kaznenog zakona, predstavlja doista veliki problem, ali to ne znači da oni nisu označeni kao pripadnici grupe zločinačke itd. itd. da vam u te detalje ne ulazim, oni su objašnjeni u ovom izvješću. Broj korupcijskih kaznenih djela po našem i mom osobnom stajalištu ne zadovoljava i rezultat rada na tom području nije dobar. To odgovorno tvrdim. 2005. posebice u drugoj polovini i početkom ove godine znatno se učinilo da se Ured za suzbijanje korupcije u značajnoj mjeri ekipira i da se osposobi zajedno sa policijom i drugim redarstvenim vlastima, da preuzmu na sebe odgovornost za otkrivanje kaznenih djela korupcije. Mislim da su rezultati, ne mislim nego znam da su rezultati u prvoj polovini ove godine u bitno drugačiji i da ćemo do godine u izvješću za šestu godinu imati značajne bolje rezultate. U odnosu na kaznena djela na štetu maloljetnika moram posebno istaknuti kazneno djelo ili kaznena djela nasilničkog ponašanja u obitelji. To je podatak na strani 40 i 41 koji posebno zabrinjava. Došlo je do značajnog porasta ovih kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji iz članka 215. Kaznenog zakona. Zašto? Istraživali smo to veoma detaljno i utvrdili smo da nije samo to rezultat činjenice što je broj tih kaznenih djela znatno veći nego ranijih godina nego da se i zbog percepcije javnosti i zbog osjetljivosti tog pitanja sve više podnose kaznene prijave ono za što se ranije ne bi nitko ni osvrtao ni prijavljivao, danas se to radi veoma agresivnije, veoma učestalije nego prije, a ti predmeti imaju apsolutni prioritet apsolutni prioritet u radu ne samo državnih odvjetništava nego i u radu sudova. Nešto o radu na građanskim i upravnim predmetima. Značajno je da je prošle godine došlo i do značajnog broja pada i građanskih predmeta što je jako interesantno posebice značajnog broja predmeta parnice što je jako dobro. Razlog tome leži u činjenici što je u značajnoj mjeri pao broj radnih sporova. Radni sporovi su kulminirali tamo negdje 2003. pa bili značajno zastupljeni 2004. godine ali oni su u najvećem broju slučajeva već riješeni, prvenstveno nagodbama u odnosu na tužbe koje su bile protiv Ministarstva unutarnjih poslova koje je inače najviše zastupljeno zbog radnih sporova i tužbi za, iz radno-pravnih odnosa. S druge strane, u prošloj godini povećan je broj ovršnih i vanparničnih predmeta, prvenstveno zemljišnoknjižnih predmeta što je rezultat i većeg angažmana države odnosno odvjetništava, a i upravnih službi na zaštiti državne imovine prvenstveno zemljišnoknjižnih predmeta dakle intenzivirao se rad na uknjižbama itd. Dat je pregled rada prema državnim tijelima koje Državno odvjetništvo zastupa. Najveći broj predmeta je vezan za Ministarstvo unutarnjih poslova zatim Ministarstvo mora, Ministarstvo financija, poljoprivrede i konačno Ministarstvo obrane. Tu su dati statistički pokazatelji, nema smisla da vas s tim zamaram jer iz svega toga se dade zaključiti iz kojih osnova su, iz sve kojih poslova smo zastupali državu. E sad, jednu kategoriju koju već pratimo treću godinu. Ukupna vrijednost predmeta parničnih sporova koje smo imali u zastupanju temeljem zakona bila je ukupno 13 milijardi 335 Od toga 22,6% od ovog ukupnog iznosa mi smo kao država tužitelji, a u ostalom dijelu smo tuženi. Taj paritet je nešto bolji negoli prošle godine u odnosu na tužitelj-tuženi, ali ovaj iznos sam po sebi ne predstavlja unutarnji dug Republike Hrvatske jer ako vodimo računa o tome kakav je odnos izgubljenih i dobijenih sporova, posebno u ovoj vrsti, onda zasigurno taj iznos možemo u najmanju ruku prepoloviti. Stečajevi. Nešto o stečajevima. Broj stečajnih postupaka prošle godine drastično je pao. Imali smo svega novih 180 stečajnih postupaka. Razlog tome je što su uglavnom najveći broj stečajeva velikih tvrtki započet je ranijih godina i oni više ne ulaze, dok se stečajevi nad malim onim privatnim tvrtkama kojih kojih je najveći broj faktički ne provode, jer sredstva za te stečajeve nisu osigurana, a nema nikakve ni štete za državu zbog toga što se to nije provelo, jer sami stečaj već započinjanje i otvaranje samog stečaja je preko 10 tisuća kuna, a sama tvrtka nije ni kod osnivačkog pologa imala 20 tisuća kuna. Ali u tom pravcu zajedno sa Ministarstvom financija, Poreznom upravom išli smo prema Vladi Republike Hrvatske s jednom inicijativom izmjene ovog Stečajnog zakona kako država za otvaranje stečajeva nad malim privatnim tvrtkama ne bi potrošila više nego što je njihova ukupna vrijednost i temeljni kapital. Nešto o uspješnosti u građanskim predmetima. U sporovima u kojima zastupamo Republiku Hrvatsku kao tužitelja dobili smo 68,5% predmeta u cijelosti, 6% sporova je potpuno izgubljeno, dok je ostalo riješeno na drugi način. Međutim, tamo gdje smo tuženi, dakle gdje zastupamo državu kao tuženik, dobili smo svega 13,5% sporova, izgubili smo 40,4% sporova. Nažalost, u značajnom dijelu ovih predmeta gdje smo tuženi u slučaju kad bi bila osigurana sredstva u proračunu, mi bi zasigurno sklapali nagodbe sa tužiteljima i time ubrzali rješavanje ovih predmeta, a i smanjili troškove za Republiku Hrvatsku, nisu u cijelosti bila osigurana sredstva tako da osim u radnim sporovima druge nagodbe faktički nismo sklapali. Što se tiče dijela gdje govorimo o pravnoj problematici, posebno smo skrenuli pozornost na proces uknjižbe vlasništva i drugih stvarnih prava na Republiku Hrvatsku i općih dobara i ukazali na potrebu da sama činjenica što prema zakonu sljedeće godine ističu rokovi povjerenja u zemljišne knjige i nakon toga sve ono gdje država nije uknjižena bi se moglo presumirati na jedan drugi način nego što je to do sada. Tražili smo i predložili Vladi Republike Hrvatske da produži ove rokove kako bi se državi dalo mogućnosti da u narednom razdoblju, a u svakom slučaju prije negoli Republika Hrvatska uđe u Europsku uniju uknjiži svoje nekretnine u zemljišnim knjigama. Nešto o eksploataciji mineralnih sirovina. Zastupnik Kovačević će ovo sigurno pozorno pratiti. Posebno smo se okrenuli kontroli eksploataciji rudnog blaga na 500 eksploatacijskih polja u državi i podigli smo 83 tužbe sa ukupno tužbenim zahtjevom od 381 milijun kuna. Tu je došlo i utvrdili smo značajnih dio propusta oko evidencije i naplate eksploatacije mineralnih sirovina, a u zadnje vrijeme posebice policija i Državni inspektorat poduzimaju čitav niz mjera da se to riješi. Alternativni načini rješavanja posebno su obrađeni kao i doprinos Državnog odvjetništva reformi pravosuđa Republike Hrvatske, a u zaključcima su dati osnovni elementi iz ovogodišnjeg izvješća. Tako u slučaju da vas ne interesiraju svi podaci koji su ovdje naznačeni, možete u kratkim crtama izvršiti izvršiti uvid o stanju i kretanju kriminaliteta, ali posebice o tome što je Državno odvjetništvo radilo i u području građanskog i kaznenog prava. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine glavni državni odvjetniče, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 46. sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2005. godini koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijelo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske aktom od 17. kolovoza 2006. godine. Odbor je predmetno izvješće raspravio u skladu s člankom 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. U iscrpnom izlaganju glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske istaknuto je da Izvješće o radu državnih odvjetništava za 2005. godinu da je izrađeno sukladno metodologiji ranijih izvješća te da daje cjelovit prikaz rada državnih odvjetništava Republike Hrvatske, USKOK-a, županijskih i općinskih državnih odvjetništava. Osnovna značajka kretanja prijavljenog kriminaliteta jest porast broja prijava protiv poznatih počinitelja za 5%. Postignuta je optimalna granica ažurnosti, prosječno vrijeme od primitka prijave do donošenja odluke je oko 3 mjeseca, uvedeno je praćenje svih predmeta koji nisu riješeni u roku od šest mjeseci od zaprimanja prijave u Državnom odvjetništvu. Jedna trećina kaznenih prijava riješena je odbačajem. U ukupnom broju po optužnim aktima izrečeno je 87,8% osuđujućih presuda, a 7,3% oslobađajućih. U ukupnoj strukturi kazneno-pravnih sankcija zatvor sudjeluje sa 14,1% što je povećanje u odnosu na 2004. godinu. Istaknuta je važnost izdavanja kaznenih naloga. Bilježi se stalni porast kaznenih djela nasilničkog ponašanja u obitelji, smanjuje se broj radnih sporova, bilježi se pad stečajnih predmeta. Naglašena je važnost uknjižbe prava vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama od posebnog značaja. Značajno je sudjelovanje Državnog odvjetništva u reformi pravosuđa s ciljem poboljšanja učinkovitosti pravosuđa. U raspravi su članovi Odbora dali jednoglasnu potporu Izvješću o radu državnih odvjetništava u 2005. godini. Članovi Odbora raspolagali su s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske koja podržava predmetno izvješće. Na Izvješće o radu državnih odvjetništava članovi Odbora iznijeli su i određena mišljenja i prijedloge. Ocjena je Odbora da Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2005. godini daje izvješće o stanju našeg društva da korištenom metodologijom sustavnim pristupom daje podlogu za stručno-znanstvene analize i rasprave da ne postoje neki drugi dokument koji svojim sadržajem daje cjelovit prikaz obijma i strukture kriminaliteta u Republici Hrvatskoj. Iznimno je važno za naglasiti da kriminalitet u Republici Hrvatskoj u odnosu na druge zemlje ne pokazuje tendenciju rasta. Da se isti mjeri prema broju prijavljenih kaznenih djela na 100 tisuća stanovnika nego da su u porastu određene vrste kaznenih djela, opasni oblici kriminaliteta za svako društvo kao što su nasilje u obitelji, korupcija, razbojništvo i Sugerira se što manje isticanje prosječnog vremena ažurnosti kako bi se izbjegle moguće manipulacije, a pozornost treba obratiti na skraćenje onih postupaka koji pretjerano dugo traju. Istaknuto je da se nadležnošću državnog odvjetnika za izdavanje kaznenog naloga optužnim prijedlogom ostvaruje intencija zakona korištenjem propisanom instrumenta, a ne rasterećenje sudova prema ocjeni Državnog odvjetništva koji je sadržan na stranici devet izvješća. Sugerirano je da državna odvjetništva trebaju postupati odlučnije kada je riječ o odbačaju za beznačajna kaznena djela. Naglašeno je da državna odvjetništva mogu utjecati na vrstu i mjeru kazneno-pravne sankcije ulaganje žalbe čime sužavaju mogućnost sudovima za izricanje preblagih kazni za one oblike kriminala koji su od posebne opasnosti za stabilne društvene prilike i pravnu sigurnost. Zbog toga treba izvršiti analizu broja i postotaka uloženih žalbi o izrečenim kaznama, a posebno izvršiti analizu onih područja sudova gdje su velike razlike u uvaženim žalbama, npr. na području Čakovca je to 68% žalbi se uvažava, dok se u Požegi uvažava 24% žalbi. Nakon provedene rasprave Odbor jednoglasno predlaže Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka: prihvaća se Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2005. godini. Hvala. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za ravnopravnost spolova. Otvaram raspravu. Klub zastupnik HDZ-a, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni odvjetniče, kolegice i kolege. Pa pred nama je doista vrlo brzo ili je zaista malo vremena prošlo od kada smo imali prethodno izvješće, ali pred nama je još jedno dobro napravljeno Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2005. godini. Moram priznati kada ga pogledamo ima puno sličnih elemenata kao i ono Izvješće od godinu dana prije i ovo Izvješće je zaista vrlo kvalitetno napravljeno i sadrži sve one potrebne elemente koje treba. Mi imamo zaista puno podataka, puno brojki, puno grafikona, analiza, zaista iz Izvješća se može dobiti pravi dojam i slika o radu državnih odvjetništava u 2005. godini. Međutim, nije ono samo obična faktografija gdje imamo brojke i činjenice, to je zapravo Izvješće koje i daje određene spoznaje o kretanju kriminaliteta kao jednog društvenog fenomena u našem društvu, ali također ne samo vezano za kriminalitet nego i onaj drugi dio koji vrlo često nepravedno stavljamo u drugi plan, a to je onaj građansko-pravni aspekt, to to je u onim područjima znači gdje Državno odvjetništvo nastupa u građanskim i upravnim predmetima u kojima se štite imovinska prava Republike Hrvatske. Ovo Izvješće dakle govori i o znači o radu Državnog odvjetništva vezano za predmete, vezano za brojke, o stanju kriminaliteta i o ovoj bitnoj građansko-pravnoj dimenziji. Što reći vezano za ocjenu rada? Osnovne karakteristike dakle rada u 2005. godini Državnog odvjetništva bile bi u svakom slučaju jedna vrlo velika ažurnost, uspješnost u radu koja je zapravo vidljiva iz svih ovih brojki koje su ovdje u Izvješću navedene. i ako je od tog broja u Državnom odvjetništvu ostalo na radu ukupno 132 prijave onda je to zaista vrlo respektabilan rezultat. Doduše činjenica je da jedno 12 tisuća predmeta i nešto upućeno drugim državnim tijelima jer se radi o složenijim predmetima pa je potrebno izvršiti dodatne uvide i dodatne analize vezano za to. Također respektabilan je i rok u kome se rješavaju te prijave, dakle rok je već unazad nekoliko godina tri mjeseca što je što je zaista zadovoljavajuće i dakle dovodi do jedne zaista velike ažurnosti. Vi ste i sami rekli da mi kao država bez obzira na dojam javnosti o stanju kriminaliteta da na 100 tisuća građana imamo nešto malo više od 2 tisuće kaznenih prijava što je manje od svih zemalja u našem okruženju. I gledajući sa tog aspekta, unatoč svim bolnim djelima o kojima gledamo u medijima svaki dan gledajući znači statistički to nije tako nekakav ogroman broj u odnosu na ako kompariramo znači sa našim okruženjem. Moram reći da smo na ovu ažurnost u radu Državnog odvjetništva pomalo već navikli i mislim da će to i da mora biti tako nastavljeno i u budućnosti. Što se tiče uspješnosti i ona je evidentna jer od ukupnog broja tih kaznenih prijava oko 54 i nešto malo više posto ide u direktno optuženje bilo neposrednom optužnicom, bilo optužnim prijedlogom, 34 i nešto posto kaznenih prijava se odbacuje a 11% završi u istrazi. Znači radi se o nekim složenijim predmetima gdje su potrebna određena analiza, određeni daleko složeniji rad da se utvrdi pravo činjenično stanje. Ako od optuženja znači od ovih 54% onog što uđe u postupak mi imamo gotovo 88% osuđujućih presuda, to znači ako u gotovo 88% predmeta Državno odvjetništvo uspije sa optužnim aktima, to je zaista vrlo dobar, sjajan rezultat. I na koncu konca, takvim standardima trebamo i težiti jer kazneni postupak je postupak gdje se u odnosu na pojedinca zadire u ona temeljna prava, temeljne slobode koje pojedinac ima i u takvim postupcima gdje se angažira državni aparat zaista u te postupke treba ići onda kada postoji visoka izvjesnost da će postupak i rezultirati pozitivno. Kod te uspješnosti treba dodati i nešto vezano za zadovoljstvo ili nezadovoljstvo izrečenim kaznama u postupcima. O tome smo ovdje dosta govorili i vi ste pored svih brojčanih podataka ovdje u vašem izvješću dali i niz mišljenja pa je i ovo jedno od rijetkih izvješća gdje vidimo i određene doze samokritičnosti što je sasvim uredu, jer i sami ste znači svjesni određenih stvari na kojima morate više raditi. Vezano za politiku kažnjavanja. Naravno da nitko od nas nije zadovoljan i da smo je pitanje šta tko sa svoje pozicije u ovoj državi može učiniti? Mi kao Parlament smo učinili. Promijenili smo Kazneni zakon na način da smo za cijeli cijeli niz kaznenih djela promijenili kaznene okvire jer smo uočili da se većina kaznenih djela sankcionira na način da se izriču kazne koje su koje su oko minimuma predviđene kazne. Upravo zato smo kod velikog broja kaznenih djela povisili tu donju granicu i samom tom činjenicom to bi moralo doći do strožijeg kažnjavanja. Što se tiče djela Državnog odvjetništva, ovdje i stoji da Državno odvjetništvo u svim predmetima u kojima smatra da nije došlo do adekvatne kazne da je potrebno ulagati žalbu i na taj način utjecati na jednu strožu strožu kaznenu politiku. Naime, svaki dan gledamo u medijima zapravo i čudimo se za određena kaznena djela kako se izriču kazne koje sasvim sigurno nisu pravi odgovor društva u odnosu na određeno ponašanje. Iz izvješća se naravno osim ove faktografije da ocjenjivati stanje kriminaliteta, to znači kretanje po određenim grupama kaznenih, kriminalnih djela i ako možemo zapravo reći tu nekakvih drastičnih, bitnih promjena u odnosu na zadnjih par godina i nema. I nadalje su nam, u najvećem djelu sudjeluju imovinska kaznena djela vidimo zapravo da kaznene prijave protiv života i tijela su u padu u odnosu na prošlo razdoblje za 7,5%, kaznene prijave za djela protiv slobode i prava čovjeka povećale se za 13,6%, prijave za nasilničko ponašanje u obitelji iz članka 215. su u porastu. E sada, to je jedan podatak koji doista zabrinjava i vi ste u vašoj raspravi rekli da je to moguće jedan od utjecaja, veća senzibiliziranost javnosti vezano za ta kaznena djela. To je točno i mislim da kao društvo moramo reagirati, moramo poduzeti sve one mjere koje nam stoje na dispoziciji da da dođe do smanjenja i da zapravo pružimo zaštitu tim ugroženim skupinama. Kao što vidimo imamo autonomne kuće koje su organizirane od strane nevladinih udruga i mislim da tim skupinama treba pružiti svu moguću podršku jer vidimo i ove godine zapravo je i javnost bila zaokupljena onim teškim zlodjelima koja su učinjena ne znam u Nazorovoj gdje je bilo ono ubojstvo, pa zatim u Čakovcu. To su zaista djela koja su vrlo, vrlo teška. Ono što zabrinjava. Borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, gospodarskog kriminala. To nažalost evo u vašem izvješću vrlo korektno i sami kažete da je vrlo teško, da niste niti sami zadovoljni sa onim kako stojimo na tom polju i to čitamo zapravo iz godine u godinu. I kao ne bih htio reći kao opravdanje ali doista je činjenica da su to djela koja su vrlo sofisticirana. To su djela koja je i teško otkriti i tu je potreban jedan timski rad, tu je potreban rad ne samo unutar našeg sustava nego i sa državnim tijelima susjednih susjednih zemalja. Doista ovo što ste rekli percepcija javnosti je takva da ljudi i ne znaju otprilike tko u tom sustavu šta radi, jel' Državno odvjetništvo je doista tijelo koje se bavi prvenstveno progonom, a otkrivanjem se bave neka druga djela. Ali percepcija javnosti je da svi mi zapravo činimo državu u cjelini i država zapravo po svojoj biti mora dati odgovore na takva ponašanja pa bez obzira tko to je. Istaknuto je i problem vještaka. To je nedvojbeno. Vještaci su zaposleni, međutim ima odredba čini mi se u Zakonu o Državnom odvjetništvu u članku 25. gdje bi vi imali pravo zatražiti od drugih državnih tijela određene pomoći, pa ako mogu sugerirat recimo za razna financijska vještačenja mislim da u našem Ministarstvu financija ima ljudi koju mogu dati odgovore na određena pitanja uz nekakav ugovor o djelu ili takve nekakve aranžmane da bi u određenim takvim fazama postupka mogli sudjelovati i mogli zapravo biti jedna bitna podrška. Dakle, kad sagledamo sve to nema nekih značajnijih promjena vezano za kretanje kriminaliteta kao društvenog fenomena u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje ali u svakom slučaju na ove pojave znači povećanje kaznenih djela vezano za nasilničko ponašanje, povećanje kaznenih djela iz stavka 2. i 3. članka 173. Kaznenog zakona vezano za opojne droge, zatim za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i borbu protiv korupcije, tu trebamo jedan kompletni, jedan sveobuhvatni timski rad sa drugim državnim Također ono što želim istaći iz ovog vašeg izvješća vidi se jedna racionalnost u radu institut istrage u odnosu na podnijete kaznene prijave koristi se u oko 11% slučajeva. To znači da u odnosu na onih 54 i nešto posto gdje se ide u neposredno optuženje da zapravo jako dobro surađujete sa policijom i provodite one predistražne radnje i znači da ču tim predistražnim radnjama već imate jedan kompletni činjenični dokazni supstrat sa kojim možete ići u neposredno optuženje i to je sasvim jasno da je u redu jer ova istraga ovako koncipirana kao što je sada kod nas provedu se predistražne radnje, nakon toga istraga, nakon toga sve se ponavlja na glavnoj raspravi a tu prođe zapravo puno vremena. Vjerojatno će istraga i morati doživjeti određenu redefiniciju u našem Kaznenom postupovnom zakonu i sasvim sigurno treba je sačuvati u određenom obliku a vezano za ova najsloženija sofisticiranija djela. Također vidim da se koristi i nagodba, da, vidim da se koristi i kazneni nalog što rasterećuje sudove, što je sve sasvim pohvalno i što je sasvim u redu. Vidim da se pali svijetlo, moram brže završavati. Ono što je ohrabrujuće to je ovaj građansko-pravni dio jer vidimo da konačno imamo veliki pad parničnih predmeta jer zaista nije bilo ugodno čitati sve ove godine izvješća u kojima je država svojim zaposlenima dugovala za božićnice, za prekovremeni rad i takve stvari. Sada vidimo konačno da to pada, da taj se broj parnica prepolovio i to je ono nešto što je zaista za pohvaliti. Hoću spomenuti stečaj. Stečaj ste i vi ovdje već naveli podatak gotovo 2 milijarde kuna smo izgubili u prethodnim godinama, oko 400 milijuna prošle godine. Mijenjali smo Stečajni zakon, pokušavamo ga učiniti efikasnijim, pokušavamo ga učiniti boljim. Međutim, problem stečaja je dobro ste to detektirali u njegovom kasnom otvaranju. Treba pokušati primijeniti one odredbe kaznene iz Zakona o trgovačkim društvima a to znači da se procesuiraju oni koji prekasno stečaj otvaraju. Također treba koristiti onaj instrument pobijanja pobijanja pravnih radnji od strane trećih osoba kako bi se sačuvala potraživanja države. Šta se događa? Događa se u praksi firma je godinama blokirana i u toj blokadi se transferira njena imovina koja koliko toliko vrijedi na neke druge pravne subjekte i svi ostanemo kratkih rukava. Možda ovakav jedan institut tu može pripomoći. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće. Izvješće je kvalitetno, brojke su brojke i brojke su zaista vrlo korektne unatoč dojmu javnosti kakav god on bio. Hvala lijepo. Hvala. Klub SDP-a poštovana zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Nema je. Klub gubi pravo na riječ. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, glavni državni odvjetniče! Pa jedna od temeljnih vrednota suvremene demokracije odnosno demokratskih stečevina je vladavina prava. I sada, mi danas raspravljamo u biti o načelu vladavine prava a ovdje je nazočan samo jedan od čimbenika koji treba u ime države jamčiti da je načelo vladavine prava oživotvoreno. Znači, jedan od čimbenika da je oživotvoreno i očito da ćemo mi trebati održati tematsku sjednicu što je prijedlog Kluba Hrvatske stranke prava, tematsku sjednicu na temu organiziranog kriminaliteta, privatizacije i korupcije. Ali to znači da na takvoj jednoj tematskoj sjednici moraju biti svi čimbenici koji sudjeluju odnosno trebaju jamčiti hrvatskim građanima da se da se načelo vladavine prava provodi u djelo. Evo, danas raspravljamo samo o jednom dijelu toga to je Izvješće Državnog odvjetništva za 2005. godinu. Kao što vidite i sami nema niti ministra unutarnjih poslova, nema niti ministrice pravosuđa, nema niti nikoga iz Vlade Republike Hrvatske. Raspravljamo negdje oko pola sedam kad smo počeli odnosno iza 18 sati i na ovaj način nećemo postići onu svrhu za što se zalaže i Državno odvjetništvo a kako vidim deklaratorno se zalaže državni vrh i svi ostali. prijedlog Kluba Hrvatske stranke prava da se održi tematska sjednica gdje će biti uključeni svi čimbenici jer moramo biti svjesni da smo i mi u to uključeni, kako Hrvatski sabor je uključen jer Hrvatski sabor donosi zakone. A kakve zakone donosimo to se vidi u praksi, vidi se i u izvješću Državnog odvjetništva. Donosimo zakone koji nisu simulirani s jedne strane. S druge strane, donosimo zakone gdje se upravo stvara prostor za korupciju. Znači, mi smo prvi taj čimbenik. Drugi čimbenik je bitan u svemu tome je državna uprava. Znači, državna uprava koja će striktno provoditi zakone. Treći čimbenik je policija. Policija znači koja u ovome dijelu radi za potrebe Državnog odvjetništva i samo Državno odvjetništvo koje će u svim znači situacijama kršenja propisa provoditi zakonom predviđene mjere i nakon toga dolazimo na na sam sud i sudovanje. Znači, imamo dovoljna i upozorenja ne samo Europske unije da se moramo organizirati i poduzeti odlučne mjere što je sam rekao i državni odvjetnik vezano za borbu protiv korupcije i organiziranoga kriminala. Prema tome, očito je i to mi iz Kluba Hrvatske stranke prava tražimo da se održi jedna tematska sjednica gdje će svi ovi čimbenici uz nas ovdje saborske zastupnike biti nazočni jer to će biti i najbolja poruka i hrvatskim biračima i hrvatskim građanima i svima onima kao što je sam državni odvjetnik i svi mi koji smo nezadovoljni situacijom vezano na području kako organiziranog kriminala tako i vezano za korupciju i za privatizaciju. Prvo ću krenuti vezano oko oko privatizacije. U ovome izvješću nisam vidio da je obrađen ovaj dio, da su pokrenuti postupci odnosno tužbe za poništavanje ili dijela privatizacije ili cjelovite privatizacije a u skladu s onim što je utvrdila Državna revizija. Znači, riječ je o tisuću 481 predmet gdje je Državna revizija utvrdila od tisuću 556 devedeset pet i nešto da je provedena nezakonito. I normalno da to ne može, tu je u pravu državni odvjetnik vezano i za onaj dio što je rekao oko kaznenih prijava da on postupa po kaznenim prijavama, a ovdje državni odvjetnik i državno odvjetništvo ne može postupati zbog toga što on zahtjev treba dobiti od Hrvatskog fonda za privatizaciju. A kako će Hrvatski fond za privatizaciju dati nekakav zahtjev za poništenje dijela privatizacije ili cijele privatizacije kad su oni u tome sudjelovali? I sad dolazimo znači do toga krucijalnoga prvoga problema, mi donesemo zaključke, obvežemo Vladu i druga mjerodavna tijela i sve pada na Hrvatski fond za privatizaciju i zbog toga nema ovdje ni jednoga slučaja. Vjerojatno će biti, ima slučajeva u ovoj godini o čemu nam može kasnije kazati državni odvjetnik koje su one na temelju onoga što su dobivali i od građana, od radnika gdje su tražili i od policije i svih mjerodavnih da se poduzmu odgovarajuće mjere. To je već ovaj dio, vidljivo od toga paradoksa gdje mi kao Hrvatski sabor donosimo zakone gdje omogućavamo taj dio da se neće ništa učiniti u smislu onoga što svi i mi želimo i što svi mi tražimo. Takva je i situacija vezana i za ovaj dio. Jer mi znamo da je puno kaznenih djela je ušlo u zastaru vezano za pretvorbu i privatizaciju zbog činjenice prvo što su nam zakonu bili loši, loše je bilo određivanje bića kaznenog djela i druga je situacija dok je to došlo do državnog odvjetništva i dok su se provodile predistražne, istražne nastupile su zastare. I to ukazuje ovo izvješće da mi moramo primijeniti Zakon o kaznenom postupku da skratimo tu cjelokupnu proceduru, jer u biti predistražni, istražni samo se duplira sve se ide iz početka dok se na taj način onemogućava učinkovito i brzo brzo djelovanje kako u slučaju znači organa gonjenja. Najbolje nam je situacija sljedeća. Recimo naš predstavnik države i Vlade uvjeravaju kako pravna država funkcionira. To nije njihov posao. To nije njihov posao. Imamo drugu situaciju, što sam ja javno rekao u ime kluba Hrvatske stranke prava, u Izraelu, Izrael vodi rat sa Hesbolahom. U isto vrijeme obrađuju predsjednika države i ministra. Ne treba nas izvršna vlast uvjeravati da funkcionira pravna država, jer ona to nema pravo niti smije raditi jer zbog toga postoji znači državno odvjetništvo, sudbena vlast i sve ostalo. E sad bi se dalje u ovome dijelu osvrnuo za nas u klubu HSP-a također bitno pitanje što smo iznosili i prošle godine, a vezano za ove parnične postupke koje Državno odvjetništvo znači po nalogu države. Zašto po nalogu države? Jer je to nekad radilo ono bivše pravobraniteljstvo, a sad to radi Državno odvjetništvo. I tu su ovi slučajevi o kojima je sam glavni državni odvjetnik rekao, znači vrijednost ukupnost sporova je preko 13 milijardi kuna. Od toga je preko 10 milijardi kuna odnosi se na slučaj gdje je država tužena, gdje je država tužena. Ako uzmemo na strani 55. vidljivo je da su to, stanje stvari u tima predmetima gdje je država tužena je takve naravi da se gubi negdje oko 70% prema dosadašnjoj statistici. I to znači ako gledati prema ovome kolika je vrijednost znači najmanje je situacija takva da 7 milijardi kuna država će izgubiti u ovome dijelu, 7 milijardi kuna. I kad sam ja predlagao da u ime kluba Hrvatske stranke prava kad smo donosili izmjene i dopune zakona da u takvim situacijama se ide na nagodbu, sklapanje nagodbe. Jer to je situacija jasna da država će te sporove izgubiti. Država te sporove gubi i izgubit će. Ako država, Vlada, ne poduzme mjere da se ide na sklapanje nagodbe uz obročnu otplatu. Jer zamislite ovdje recimo u ovome slučaju državi odgovara da ne funkcionira promptno pravosuđe. Zašto? Da funkcionira ovi bi predmeti bili riješeni. 7 milijardi kuna došlo bi nagodinu prema ovoj statistici na naplatu u državni proračun. A ovdje, znači neodgovorno ponašanje države, u tome slučaju Državno odvjetništvo radi po nalogu države, znači Vlade i drugih mjerodavnih tijela. Jer ono šta radi? Ono kupuje vrijeme, zavlači možda će se doći do situacije jer će netko odustati ili ne znam opće kakva je nakana, a trpe hrvatski građani. Znači to su situacija gdje su građani tužili državu. Zašto su tužili državu? Zbog toga što ministarstva nemaju svojstvo pravne osobe i onda moraju tužiti državu, bilo da je to riječ o Ministarstvu obrane, bilo da je riječ o drugim ministarstvima, a imamo kažem u cijelom tom izvješću točno kazano kakva je situacija. Znači i u sklopu toga bi se morali osvrnuti na taj dio da nekorektno od države da zavlači građane vođenjem sporova i da ide na sklapanje nagodbe, a onda se može dogovoriti i obročna otplata na 4, 5 godina ili na koji način. Ali ova je situacija kažem neodrživa. To je bilo u idućem izvješću, bit će i u novome izvješću. Jer Državno odvjetništvo tu ne može ništa napraviti na svoju ruku jer mora imati suglasnost Vlade, odnosno Vlada je ta koja daje nalog državnom odvjetništvu za postupanje. Takva je ista ona situacija vezano što je glavni državni odvjetnik rekao za uknjižbu države na nekretnine, bilo da je riječ o poljoprivrednom zemljištu, bilo da je riječ o šumskom zemljištu. Znamo da takvih isto puno sporova ima, odugovlače se, a u međuvremenu se dogodila ona situacija da su se mnoge općine i gradove snašli pa su se uknjižili kao općenarodna imovina je njihova, izvršili su parceliranje pa su onda prodali to svojima podobnicima. Recimo slučaj Istre i onih zemljišta gdje je bilo poljoprivredno zemljište, odnosno šumsko zemljište gdje se općine su iskoristile mogućnosti, gradovi da se uknjiže kao da je njihovo. Nakon toga su to prodali svojim podobnicima. Onda su izmijenili urbanistički plan i to je postalo građevinsko područje. A znam da u puno takvih slučajeva država, ne govorim na tebe, ti si bio u novinama, ne mislim na tebe, ne, ne, prije toga, da. Evo, znam da je u takvim slučajevima Državno odvjetništvo pokrenulo te postupka ali nema odgovora dokle se stiglo. Prema tome, sve ovo govori, znači izvješće se ne može reći da nije pregledno, da nije sastavljeno stručno, kvalitetno, da se mogu dobiti odgovori na sve situacije koje je Državno odvjetništvo neposredno sudjelovalo u smislu i kaznenome i ovome drugome dijelu. Ali kažem, predlažem i tražim u ime kluba Hrvatske stranke prava da održimo tu cjelovitu tematsku raspravu kako bi se stvarno stvorili uvjeti. Jer vidjeli smo sad su stvoreni organizacijski uvjeti i drugi uvjeti da bi pravna država profunkcionirala na svim razinama, a neće biti profunkcioniranja pravne države ukoliko se ne riješi pljačka pretvorbe i privatizacije. Jer automatski onda dolazimo i rješavanje pitanje korupcije i svega ostaloga. Ali tu moramo i mi kao zastupnici

Mi ne raspravljamo o načelu vladavine prava već o izvješću o radu državnih odvjetništava. Drugo je krivo ustvrdio da Hrvatski sabor donosi zakone koji omogućavaju počinjenje kaznenih djela. To je apsolutno netočan navod. Ja neznam niti jedan propis koji je donijet, a da bi nekom omogućio da počini kazneno djelo. I treći netočan navod. Država ne donosi nagodbu, eventualno država može predložiti protivnoj stranci da se sačini nagodba jer je to … /Ne razumije se./ … volja u nekakvom postupku jedne i druge strane. Hvala.

o hrani, uredba. Prema tome nisam to rekao. Ne može on govoriti nešto što ja nisam rekao, a vi ste tu. Ja to nisam rekao. U ime kluba SDSS-a, poštovani zastupnik Ratko Gajica. Izvolite.

Nije važno kakve je boje mačka, važno je da lovi miševe.

Mi ovdje govorimo o Izvješću o radu Državnog odvjetništva, ali donekle ima pravo kolega Kovačević, jer kad i ovome govorimo onda mi zapravo mislimo na cijeli mehanizam vladavine prava, jer to nekako proizlazi iz naše želje što bi se time postiglo i proizlazi iz cijele materije koju nam nudi izvješće Državnog odvjetništva. Ja ću na početku reći nekoliko stvari kojima mislim da treba podržati ovo izvješće i da se trend rada Državnog odvjetništva u posljednje vrijeme ne samo u ovoj godini na koju se to odnosi, poboljšava. Reći ću nekoliko sljedećih formulacija. Čini nam se da u novije vrijeme Državno odvjetništvo pokazuje više u pozornosti u zaštiti zakonitosti i progonu počinitelja krivičnih djela što je naravno lažno i važan trend. Druga stvar, prepoznaje se jedna dosljednost da se jednako postupa prema svim počiniteljima. Treća stvar, uočava se povezanost s drugim organima koji se time bave pa i na ovoj liniji prekogranične suradnje što mislim da je da je važno za zajedničko nastupanje, a to je opet važno zato što je zajedničko nastupanje u rezultatima za koje odgovara Državno odvjetništvo to sve skupa nužno. ako to uzmemo i kao napor i kao trend i kao rezultat onda zbog svega toga Državno odvjetništvo na pitanje ovog svog izvješća zaslužuje podršku. E sada javnost uvijek kada govorimo o radu Državnog odvjetništva, a u onom sklopu koji sam spomenuo na početku, javnost uvijek zanima odgovor na pitanje koliki je stupanj zaštite zakona i vršenje pravde, pa i u ovoj domeni za koju odgovara Državno odvjetništvo. Opet se vraćam na ono koliki je stupanj vladavine prava, nezavisno od toga što za nešto od toga odgovara Državno odvjetništvo, za nešto od toga odgovaraju drugi organi, a za nešto od toga odgovaramo i mi u ovom Domu, ali to je čini mi se povezana priča. I sada kada pođemo od tog pitanja pa onda imam neke opaske koje jesu donekle negativne, ne samo na bazi dojma o kojemu je govorio gospodin Bajić, a naravno mi se često orijentiramo i na bazi dojma, dakle i na bazi dojma i na bazi nekih činjenica nama se čini da u radu i cijenimo da u radu Državnog odvjetništva ima nešto recimo tako, stare tehnologije. Stare tehnologije i u procjeni i ocjeni činjenica i dokaza i stare tehnologije u onoj inerciji da se kako bih rekao, podliježe stavu javnosti i onda kada ona nije u pravu jer o čemu se zapravo tu radi. sada to skratiti, bitna su tri elementa. Prvi je neovisnost o utjecaju. To se odnosi i na odvjetništvo i na sudove i na sve organe koji su u ovoj branši. Dakle neovisnost o utjecaju, stručna kompetencija i ljudska hrabrost. To je naravno teško dostižno. Ovdje je teško postići izvrsnost, ali mi to kao težnju i kao cilj neprestano moramo imati na umu. Naše je uvjerenje i naša je ocjena da smo mi još daleko od toga. Tu se radi o tome da li se postiže pošten odnos prema činjenicama i da li se želi pošteno u toj stvari odlučivati. Ovdje u izvještaju piše, malo prije je ovdje spomenuto, u predmetima u kojima Državno odvjetništvo nastupa u svojstvu tužitelja polučen je uspjeh 80 ili 80 i nešto posto uspjeha. To naravno ne želimo osporavati. Ali tu postoje dvije stvari koje, ili jedna stvar koja je atraktivna, javno atraktivna. Ja ocjenu stanja kaznene politike ili uspjeha u onom što se zove kaznena politika u društvu. Tu su dva elementa. Jedan je što, kako se hrvujemo s krupnim kapitalom, s krupnim kriminalom, možda čak i ovo drugo može odgovarati. Kako se hrvujemo s krupnim kriminalom i kako se hrvujemo s ratnim zločinima. To su dvije nekako najatraktivnije stvari, čini mi se da se može reći i krucijalne stvari na onom pitanju koliko država pokazuje zube želeći primijeniti zakon. Želeći da se vrši pravda. Meni se čini da imamo priličan broj ljudi čak bih se usudio reći ako hoćete i navodnike previše ljudi koji nemaju ovaj integritet koji sam maloprije spomenuo, neovisnost o uticaju, stručna kompetencija i ljudska hrabrost da se donese odluka i stane iza nje. Tu ću reći sljedeću stvar, možda sam u krivu, ali na ovim krupnim pitanjima, krupni kriminal i ratni zločini ima previše propadanja optužbe i ima previše zasnivanja optužbe na tankim dokazima. To ja sam, teško je biti u poziciji gospodina Bajića i njegovih ljudi, ja sam toga svjestan, znate ali uz ovo razumijevanje koje izražavam i u odnosu na čovjeka i u odnosu na zadatak koji čovjek ima i njegovi ljudi, mi moramo to procjenjivati na ovaj način. Što je s optužbama i kako se odnosimo prema dokazima, to je ako mogu tako reći grijeh smješten u Državnom odvjetništvu. Ima jedan grijeh koji je smješten u sudovima, jer je to povezano. Ima puno presuda, svjedoci ste to i u novinama nađemo presuda i obrazloženja posebno koji izazivaju javne komentare, nekad i smijeh. Tako važne institucije kakve su sudovi to ne bi smjeli dopustiti. I ja, možda sam ja u tome nešto malo pretjerano kritičan, ali ja to govorim zato što moramo vidjeti što se događa kod organa koji odgovaraju za vršenje pravde da bismo odmah iza toga vidjeli što mi činimo, kakva je naša zasluga u tome, kakvu ocjenu mi u tome zavrijeđujemo i kakvu inspiraciju šaljemo iz ovog Doma da bi se društvena svijest formirala tako da ljudima dajemo podršku. Ja ću ovdje na ovom primjeru, reći ću dva primjera, imam jednu ilustraciju koja me vrlo zabrinjava, pa ću ovdje podijeliti je s vama, ne zbog toga što iz nje izvlačim velike zaključke, ali ljudski gledano zaslužuje pažnju, ako mogu tako reći. Kod suđenja za ratne zločine imam potrebu reći sljedeću stvar. Zločince treba progoniti bez pardona. Bez pardona. I u tome treba provoditi zakone također bez pardona. I ja ovo spominjem zato što sam uočio da gospodin Bajić na primjeru Siska na primjer ima takav stav jer je smogao snage i hrabrosti i kompetentnosti i odlučnosti da nešto kvalificira onako kako dokazi zaslužuju. I ja to spominjem zato što preko toga imam potrebu reći svaka čast za to. svaka čast za to. E sad, odmah dodajem nešto što je nazvao sam to karlovačka ilustracija. Pa ću vam dati osnovne podatke. Ja imam rješenje Općinskog suda u Karlovcu o utvrđivanju činjenice smrti. I u tom rješenju piše da je jedna Danijela, četrnaest godina, umrla 5. listopada '91.

skraćeno, familija za stolom, pucnjava po fasadi kuće, razvaljena vrata, bomba, upad, posakrivali se ukućani, poznata osoba koja sad usmrćuje jednog čovjeka, ranjava ovu malu koja umire u 13,30, ubijeni otac i teta. I neću dalje. Sud je odlučio da je djevojka umrla što onda ispada prirodnom smrću. Cijeli ovaj događaj koji su svjedoci opisali u sudnici ostao je zanemaren. Ja sad neću govoriti o tome tko je to učinio, mada tamo piše i tko je i što se s njim dogodilo, mada čujem da također znam što se dogodilo, ali to me sad ne zanima. Zanima me kao čovjeka. Ovdje na ovom mjestu me zanima odnos prema ovakvoj kvalifikaciji, ovakvoj proceduri i prema ovakvom događaju. I neću se opredjeljivati, ja sam samo imao potrebu s vama to podijeliti. Drugu stvar koju gospodine Bajiću imam potrebu reći, ona naravno je lakše prirode, nije ovo zločin kao što sam govorio. Ovo nešto je spominjano danas, naknada štete za odgovornost države ide po proceduri da se Državnom odvjetništvu podnese zahtjev za nagodbu. Nisam ovdje primijetio u Izvješću kakvi su rezultati, vi ste danas nešto govorili ali, i po prilici objasnili, ali tamo nema koliko je ukupno zahtjeva, kakvi su odgovori na te zahtjeve. Mene sad to zanima kroz sljedeću stvar. Ja sam zaključio, vi najčešće imate odgovor preko toga da ne odgovorite. Prema tome, ćutanje. Ili imate odbijanje ili prihvaćanja gotovo da nema. Sami ste maloprije rekli nema novaca pa naravno vi poštujete svoje gabarite u kojima se možete kretati. S gledišta čovjeka koji traži naknadu to nekako dođe kao ovo ne odgovoriti, to je procesno kupovanje vremena u kojemu čovjek bi trebalo da dobije neke odgovore ili da mu se naknadi ta šteta. Krajnji rezultat ako mogu to povezati s onim vašim objašnjenjem jeste da država to ipak na kraju plati, ali u nešto skupljem iznosu što je, što ja mislim da je šteta. što ja mislim da je šteta. Prema tome, ja mislim da bi trebalo na ovoj stavci imati jedan ozbiljniji razgovor, imati jedan ozbiljniji stav u kojemu Državno odvjetništvo i tu bi vas trebalo poduprijeti dobije ovlaštenja da sklapa nagodbe jer je to na kraju za državu jeftinije. Hvala vam lijepo.

Gospodine predsjedniče, gospodine državni odvjetniče, kolegice i kolege zastupnici. Ovo Izvješće kao što kaže i sam državni odvjetnik je ustaljeni pokazatelj kao i prethodnih godina i to Izvješće je vjerojatno u formalnom smislu kvalitetno Izvješće. Vjerojatno je to i korektno izvješće o radu Državnog odvjetništva, ali ono područje, ono polje koje na na neki način obasjava ovo Izvješće, a to je stanje kriminala, sposobnost društva, odnosno države da se s tim kriminalom obračuna, zaštita državnih interesa u ovom Izvješću više-manje je ista kao što je bila prethodnih godina. Ako se pogledaju pokazatelji ovoga Izvješća, dakle to je to što i sam državni odvjetnik tvrdi, oni su više-manje isti, više-manje isto stanje kriminala, razne vrste dijela gotovo su iz godine u godinu ista zadnjih nekoliko godina, broj prenešenih predmeta je više-manje isti stvar takova da ako želimo ići naprijed u pogledu procesuiranja tih dijela ne tvrdeći naravno da je tu glavna odgovornost Državnoga odvjetništva onda bi trebali imati snage učiniti neki korak naprijed. U tom smislu je ovo Izvješće zanimljivo i interesantno jer ono kaže oslikava više nego ijedno drugo izvješće koje se podnosi ovom Saboru, ukupno stanje kriminala, zloporaba, zaštite državnih interesa i mogućnosti da se sa tim kriminalom obračunamo. Ni jedno takvo izvješće mi ovdje u Hrvatskom saboru ne dobijamo, dakle Izvješće o radu sudova, Izvješće o radu policije, ni jedno dakle koje tako cjelovito pokazuje kakvo je stanje stvari u tom tako važnom segmentu države. Ovdje se u ovom Izvješću govori uglavnom temeljem statistike. Ja sam veliki pobornik statistike i statistika je moćna. Ona ako je pogođena može oslikati život, ako nije pogođena ili ako namjerno nije pogođena može ga jako deformirati, odnosno iskriviti sliku, ali mislim da je ovo područje jedno od najtežih područja, najkompliciranijih i najdelikatnijih kada se radi o statističkoj obradi pa se govori o tome kako je, koliki je broj kaznenih djela procesuiranih itd., a naravno od kaznenog djela do kaznenog djela, od laganih kaznenih djela gdje možete neposredno podići optužnicu pa do onih dugotrajnih koji traju desetak godina u kojima sudjeluje ne znam koliko garnitura kojih sve državnih tijela, između tih kaznenih djela i njihovih učinaka na društvo je ogromna razlika se ne razumije./… statistika apsolutno nečitka ovdje u ovakvom dijelu, u ovakvoj vrsti izvješća. Primjerice govori se o tome da se iz prethodne godine je prenešeno 12 tisuća kada se radi o kaznenim djelima, 12 tisuća 645 kaznenih djela, a 12 985 kaznenih djela kaznenih djela su povjerena drugim državnim tijelima, na provjerama drugih državnih tijela. Dakle, nije važno onih 60 tisuća kaznenih djela koji se rješavaju, nego je važno ovih 12 tisuća, ovih 12 tisuća koji se prenose iz prethodne godine i ovih 12 tisuća koja se daju ostalim tijelima na provjeru. To su ta najteža krivična djela, najteža za obradu ili najteža po svojoj kvalifikaciji i to su kaznena djela u koja očito bi trebalo posebno pratiti, a to su kaznena djela pretpostavljam da jesu, makar to tako izričito ne stoji, kaznena djela gospodarskog kriminala, organiziranog kriminala i korupcije. Ta djela za koje naše društvo, naša država ima najmanje sposobnosti procesuiranja tih kaznenih djela i koja vjerojatno više od ostalih kaznenih djela narušavaju ukupan društveni život. I to je ona gorka jabuka ovoga Izvješća jer o stanju tih kaznenih djela, o tome kako traju procesi njihovog rješavanja, gdje su poteškoće, koja je uloga eventualno Državnog odvjetništva kod tih djela, kakva je uloga ostalih tijela, policije, sudova, kvalitete zakona koji se donose. Obavještajni sustav se ovdje i ne spominje, a on bi konačno trebao početi igrati ulogu kod takvog vrsta kaznenih djela, a ne baviti se intimnim životom političara i javnih osoba. O tome se ovdje ništa ne govori. Dakle, ja ne govorim o tome da je za takvo stanje stvari odgovorno Državno odvjetništvo, to je teško tvrditi, ali stvari očito nisu kakove bi trebale biti. Iz godine u godinu se prenosi isti broj, veliki broj kaznenih djela i to su kaznena djela očito kojih istraga traje po nekoliko godina. Dobro je što je Državno odvjetništvo odlučilo prije nekoliko godina pratiti, posebno pratiti ona kaznena djela koja su na obradi u Državnom odvjetništvu više od 6 godina, ali zamislite što to znači 6 godina. Zar ne bi trebalo pratiti i o tome detaljno i posebno izvješćivati ovaj Sabor jer taj dio izvješća bi bio puno važniji od ovoga sumarnog statističkog izvješća što je sa tim djelima. Koja je to vrsta kaznenih djela koja u Državnom odvjetništvu stoji više od godinu dana, a ne 6 godina? Tri mjeseca bi bio sjajan rok kada bi to bio prosjek za sva kaznena djela, pa čak i godinu dana za najteža kaznena djela nije dugačak rok ako se za tu godinu dana to kazneno djelo dobro procesuira, dobro pripremi da bi sud mogao na odgovarajući način suditi, ali kaznena djela koja se po Državnom odvjetništvu vuku nekoliko godina, 6 godina ili više godina to su vjerojatno ona kaznena djela koja najteže i najgore utječu na ukupnu sigurnost društva, na kriminal, na zaštitu državnih interesa i na ta djela bi bilo potrebno u idućim izvješćima obraćati posebnu posebnu pozornost i pokušati da ova statistika koja je ovdje više-manje uniformna za sve vrste kaznenih djela da se posebno bavi baš tom vrstom kaznenih djela. Ponavljam, organizirani kriminal, korupcija i gospodarski kriminal, dakle tamo gdje očito naši mehanizmi koje imamo, ponavljamo vjerojatno loši zakoni, loš rad policije, neadekvatan rad Državnog odvjetništva, još lošiji rad sudova, očito je to tako sve ako se ta kaznena djela nisu u stanju procesuirati i ako traju godinama i da zapravo ne znate o čemu se radi i gotovo nikada za ta kaznena djela ne dobijete pravorijek. Jedan slučaj nemogućnosti našega društva i naše države da procesuira takva kaznena djela su najnoviji slučajevi Petrač i sinovi i Zagorec i sin. Pa zar je trebalo da se jedan proces koji se poveo povodom otmice sina jednoga građanina pretvori u ispitivanje porijekla jednoga drugoga upravo oca otetoga sina kao da za to nije bilo dovoljno povoda i razloga prije. Kao običan građanin a možda i nešto više o tome znam temeljem onoga što sam radio u javnome životu bilo je dovoljno poticaja. Samo novinski napisi o bogatstvima, slike itd., da se taj slučaj slučaj procesuira proteklih ne 5 nego možda 10 godina. Već 10 godina se u Hrvatskoj kontinuirano iz godine u godinu, ciklički iz mjeseca u mjesec, čitamo o tome koja je imovina i bogatstvo generala Zagorca da bi se povodom jednog slučaja to ponovo otvorilo. Ja ne govorim naravno da je to utjecaj Državnog odvjetništva, to je u najvećoj mjeri utjecaj medija ali da Državno odvjetništvo temeljem onoga što je objavljeno do sada po službenoj dužnosti nije u stanju bilo ustanoviti što se s tim događa pa onda osuditi tog čovjeka odnosno optužiti ga ili ga pak osloboditi ako to nije istina. To govori o tome da stvari ne stoje kako treba. Ja to opet odgovornost ne mogu staviti na Državno odvjetništvo ali mogu staviti odgovornost na sve one mehanizme kojima država raspolaže a koji bi trebali a nisu očito u stanju procesuirati tu vrstu kaznenih djela, a to je naravno samo jedan od primjera. Vjerojatno ima beskonačno puno ili veliki broj slučajeva gospodarskog kriminala koji se teško, uopće procesuira temeljem dakle naših zakona a jednako tako organiziranog kriminala, korupcije o čemu je naravno i sam gospodin odvjetnik ovdje govorio. Ono što je osobito zanimljivo to je i pitanje zastupanja Republike Hrvatske i to je dosta porazna činjenica koja nije možda tako alarmantna, nije pitanje sigurnosti ali govori nešto o stanju naše državne uprave. O tome kako se svi skupa zapravo odnosimo prema državnoj imovini a to je neuspjeh Državnog odvjetništva a to naravno znači i kompletnog pravosudno sustava u zaštiti interesa Republike Hrvatske kada je ona tužena. Ukupna težina tih djela i onima gdje je ona tužena i gdje tuži je negdje oko 15 milijardi kuna. Radi se o ogromnim novcima ali Državno odvjetništvo je u stanju dobiti tek 13% od svih procesa u kojima je Republika Hrvatska tužena što zapravo govori o vrlo neodgovornom i lošem stanju državne uprave. Građani Republike Hrvatske, državni zaposlenici najčešće, tuže državu i u velikom broju slučajeva 3:1 dobijaju te procese. To znači da se država, da se državni službenici odgovorni ljudi, dužnosnici, neodgovorno, neadekvatno odnose prema svojim zadaćama i time oštećuju državu. I naravno ako su loši zakoni, ako je loše postupanje onda Državno odvjetništvo tu ne može puno učiniti. Prema tome, taj podatak od 13% uspješnih obrana Republike Hrvatske u tim slučajevima kada je ona tužena još ništa ne govori o Državnom odvjetništvu ali daje vrlo lošu sliku i daje vrlo negativan i nepovoljan odgovor na ukupnu sposobnost države da se brani odnosno situaciju u kojoj je država odnosno njeni dužnosnici, njeni službenici, njene institucije, njena tijela stvaraju takve obveze u kojima Republika Hrvatska gubi silne novce. Govoreći o korupciji, naravno da to ne može biti samo pitanje Državnog odvjetništva, to ponavljam. Govori se ovdje o provođenju Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije i akcijskog plana pa bi ja tu podsjetio na ulogu Hrvatskoga sabora. Prethodni Nacionalni program sa akcijskim planom donesen je 2003. godine. Po tom akcijskom planu trebalo je osnovati Saborsko povjerenstvo za praćenje programa. To povjerenstvo nije osnovano 3 godine, osnovano je sada u petak na jedan nakaradan način tako da je vladajuća većina odlučila što je to oporba. I time je prekršila odluku Hrvatskoga sabora. Hrvatski sabor je dezavuirao sam sebe. Ja ne želim ulaziti u to da li su predstavnici Hrvatske stranke prava kojih ovdje nema oporba ili ne ali najmanje je pozvana u to ulaziti parlamentarna većina. Tako smo u formiranje tijela za borbu protiv korupcije krenuli na krivi način. Rekli smo u nacionalnom programu i u pravilniku koji smo donijeli da je to predstavnik opozicije a onda je parlamentarna većina odlučila što je to i tko je to opozicija. Treća stranka po snazi u ovom Parlamentu koje bi to trebalo pripadati jer opozicijska stranka prva je i već ima jednoga čelnoga čovjeka u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa nema ni člana niti u jednom od ta dva povjerenstva i ako ćemo tako se odnositi prema tome onda nam tisuću dobrih izvješća Državnog odvjetništva neće pomoći. I na kraju jedna pozitivna činjenica koja se razlikuje od ostalih. Ja mislim da je to pozitivna činjenica a to je porast broja kaznenih djela u pogledu nasilničkog ponašanja u obitelji. Naime i broj prijavljenih i optuženih i osuđenih smatram da to nije plod toga što doista imamo više kaznenih djela i više nasilja u obitelji, to bi bila porazna, gotovo teško podnošljiva činjenica nego je to očito plod činjenice da je percepcija što je i gospodin državni odvjetnik rekao u tom smislu drugačija i to je dobro. To kazneno djelo drastično se povećalo, dakle obrade od strane Državnog odvjetništva 2004. na 2003. godinu a porast se nastavio 2005. godine. To je očito plod porasta percepcije naših građana a onda i sposobnosti naših tijela da procesuiraju kazneno djelo i to naravno treba pozdraviti. Završno. Klub zastupnika HNS-a će prihvatiti ovo izvješće ali s obzirom da slika o ukupnom stanju zaštite od kriminala i zaštite državnih interesa već nekoliko godina se ne mijenja nemamo posebnih razloga

Povreda Poslovnika, **Milinović, Darko (HDZ)** Izričem vam opomenu, zlorabite pločicu povrede instrumenta povrede poslovnika i ovo je po tisućiti put da radimo i preko sedam sati. Dobro? **Kajin, Damir (IDS)** Nije dobro, gospodine potpredsjedniče, ali tako je kako je. Cijenjeni potpredsjedniče, gospodine državni odvjetniče, uvažena gospodo zastupnici! Nema mi Kovačevića ovdje da mu kažem da je istina da je godine 2000. općina Vodnjan prodala 100 hektara dole u Barbarigi Dragoneri ali isto tako treba imati na umu da je to zemljište bilo procijenjeno od strane sudskog vještaka, da su tu procjenu prihvatile financijske institucije i da je to bilo učinjeno na javnom natječaju. E sada, ide investicija …/Govornik do 2008. biti će sigurno najreprezentativnije turističko naselje u Hrvatskoj izgrađeno na tom prostoru, investicija je 250 milijuna eura. Samo od PDV-a će država uprihodovati negdje oko 50 milijuna eura puta sedam i pol, to je negdje oko 380 milijuna kuna što će reći da će Hrvatski sabor moći raditi tri, četiri godine samo na temelju te investicije i isplaćivati 152 saborskih zastupnika plaće. Konačno, taj prostor je tamo bio urbaniziran prije toga. Tamo je prije toga bila predviđena gradnja nekih deset hiljada jedinica, sada je četiri i pol ali slične stvari su se dešavale iako ja mislim da to nije trebalo prodati i u Rijeci i u Zadru, i u Dubrovniku, i na Hvaru, i na Braču i gdje sve ne. No, idemo dalje. Zastupnici su danas dobili jedan vrlo interesantan materijal slučaj Euroherc i moja je jedina zamjerka gospodi iz Euroherca što nisu izborno pratili kao recimo SDP i IDS, preporučam se da to u buduće čini. Mi smo svojedobno dobili od doma fond 100 tisuća kuna ali smo isto tako to uredno proknjižili, osporili mu u Poreču uknjižbu na 250 hektara i otvorili slučaj Liburniju. No, pustimo sada to. U Državnom odvjetništvu rade vidimo 76 državnih odvjetnika i 492 zamjenika državnih odvjetnika. U 2005. primljeno je 95 tisuća 157 kaznenih prijava protiv poznatih i nepoznatih počinitelja. Tome treba pridodati i 194 tisuće i 701 predmet iz građansko-upravne domene koliko ih je 2005. Državno odvjetništvo imalo u radu od čega na nove predmete otpada 114 Znači, 194 tisuće plus tih 95 tisuća, to je 298 tisuća 858 predmeta. Ako to podijelimo sa 568 koliko ima državnih odvjetnika odnosno ovih zamjenika itd. to je negdje 510 predmeta po osobi, ili ako tu brojku dijelimo i sa savjetnicima i vježbenicima to je negdje 396 predmeta po osobi. Podijelimo to recimo sa 250 radnih dana dolazimo da svaki zaposlenik da se tako izrazim rješava 1,58 predmeta. Znači, toliko se radi. Međutim, najprije se želim dotaknuti ovog podatka na prvoj stranici, na strani jedan. Ukupna visina tužbenih zahtjeva za koje građani tuže Hrvatsku državu ovdje je iskazana brojkom od 14 milijuna Međutim, eto ovih dana ovdje u sabornici svo vrijeme se vode polemike o čak 10 milijardi kuna za koliko građani tuže državu, točnije za 10 milijardi 310 tisuća, 310 milijuna 371 tisuću 500 kuna. To je negdje cirka 2 milijarde dolara a država tuži znači građane za 3 milijarde 24 milijuna 810 tisuća i 800 kuna. To bi bilo negdje 550 milijuna dolara. Ili od tih 13 milijardi kuna 22,7% odnosi se na državu kao tužitelja a 72,3% znači kao tuženu. Od toga 3 milijarde kuna odnosi se na radne sporove koji se vode zbog toga što bivša Vlada odnosno sadašnja nije ili ne poštuje kolektivne ugovore. Čitav niz sporova vodi se i za razdoblje prije 2000. godine a neki za razdoblje iz osamdesetih godina pa je tako recimo nedavno grad Rovinj izgubio ni kriv ni dužan spor oko ponašanja tamo nekih djelatnika angažiranih u ondašnjoj obavještajnoj zajednici i to tamo negdje iz osamdesete godine. Mislim da su se gradska blagajna olakšala za cirka milijun i pol kuna. Ove godine Ministarstvo financija za ovrhu države rezerviralo je 400 milijuna kuna a realno od tih 10 milijardi kuna koliko se potražuje od države država će prije ili kasnije brat bratu izgubiti 60%. To je znači 6 milijardi kuna. Jasno, pravosuđe je vidimo daleko promptnije kada država tuži dužnika nego obrnuto, ali to je jedan ogroman problem na kojeg nitko od nas nema odgovora kao ni činjenicu da je u stečajnim postupcima za državu ostalo nenaplaćeno milijardu 969 milijuna kuna. No, ja sada neću o tome. Hoću u jednoj briljantnoj odluci vrhovnog vrha da su pretvorba i privatizacija ispunili svrhu a što se moglo čuti pred dva ili tri tjedna na sastanku državnog vrha. Istina je da je kazneno odgovaralo kao što je to gospodin Bajić višekratno ponovio u javnosti devetero osoba. To je naprosto smiješno. Istina je isto tako da je nedavno gospodin Ante Samodol ravnatelj HANFA-e u Rovinju pred nekoliko dana, čini mi se da je to bilo prošlog tjedna, na Konferencije Zagrebačke burze de facto dao politički program onima koji su na takav način devedesetih došli do imovine kroz rečenicu da "nitko više nikoga neće pitati za prvi zarađeni milijun ali za sve druge hoće jer je prošlo vrijeme netransparentnog trgovanja". Na taj način govorio je svojedobno jasno Onasis, ne i oni koji su ga morali nadzirati ali ono je bilo neko drugo vrijeme, ono je bila neka druga zemlja a sve što čini vrh hrvatske politike, državnog odvjetništva itd. ja kao da želi naprosto na neki način rehabilitirati ono što se dešavalo devedesetih godina. Na kraju opet stradavaju marginalci, a najgori koji su među nama postaju nedodirljivi stupovi društva. U ovoj zemlji nekome se još može suditi zbog mita, za hiljadu 800, dvije hiljade kuna, ali to na kraju ispada da je vrhunac borbe protiv kriminala. Meni je krivo da ovdje nema gospodina Radoša koji je spominjao slučaj gospodina Zagorca. Ali što reći u ovom konkretnom slučaju doli da je prošla baba sa kolačima. Prošlo je više od 10 godina, nastupili su apsolutni rokovi zastare, nema više kaznene odgovornosti, eventualno je moguće nekome, pod navodnicima, "imovinu konfiscirati" međutim od toga svega vjerojatno neće biti ništa. Znači na tim sitnim predmetima koji su danas u tijeku mi se na neki način pokušavamo svidjeti europskim birokratima koji su nam eto počeli određivati i kako i što će se u ovoj zemlji suditi, koje će brodogradilište brodogradilište morati ići u stečaj, koje će se privatizirati, koliko će naših vojnika poći u Afganistan, kako će izgledati Zakon recimo o političkim strankama, govorim to i u kontekstu činjenica da nam je ovaj šef venecijanske komisije koji je pred recimo 20-ak dana bio u Zagrebu ovdje u sabornici dolje da bi njega bilo stid da ne izglasamo zakon da strane vlade mogu financirati naše stranke što je za mene jednostavno neprihvatljivo kao kad bi recimo bilo koja stranka u Hrvatskoj recimo financirala neku stranku u Bosni i Hercegovini. Ali zanimljivo, nitko iz te Europe recimo ne traži reviziju pretvorbe, pogotovo ne banaka koje su sve u njihovim rukama, nitko ne traži privatizaciju INA-e, dijela medija, Hrvatske recimo Hrvatske recimo telekomunikacija koje su također preuzeli stranci, a preko njih jasno preuzeli su stranci i dobar dio hrvatskog suvereniteta. Tu ja mislim da između ostalog leži i problem raslojavanja u Hrvatskoj ili ili hrvatskom društvu. Nije to jedini problem, ali tu počinje geneza mnogih hrvatskih problema koje su između ostalog i dovele do toga da nam je na neki način pravosuđe ovisno o politici ali kako vrijeme odmiče tvrdim da će biti sve više i više ovisno o kapitalu. Meni je drago da recimo na strani 31., 37., 81. govorite gospodine državni odvjetniče o davanju mita. Prijavljeno je 76 osoba. U 11 slučaja prijava je odbačena, a što je rezultiralo sa 33 osuđujućih presuda i to tako da je 10 osoba osuđeno na kaznu zatvora, jedna na novčanu kaznu, a 22 su uvjetne osude. I to je otprilike to. A svi kažu da je ova zemlja ne znam korumpirana. Ja jasno ne mislim to na Sabor, mi odlučujemo o čemu odlučujemo, gotovo ničemu, koja je naša pozicija znate, ali van ovoga Doma od javnih tvrtki preko naših brodogradilišta gdje se novac pere sve u šesnaest pa su tako u Europi pojam provizije prozvali krovizijom, preko uprave ovih velikih sustava, pa i sudstva, nogometa, sporta, nevladinih udruga, nekih stranaka itd. uopće ne treba trošiti riječ. Bez pardona maloprije je gospodin Gajica rekao da treba goniti ratni zločin. Jasno je da treba goniti i mito. Međutim, isto tako upitajmo se koliko je sve ovdje djelotvorno. mislim da nikoga ne treba goniti za jednu bocu vina ili za 10 dkg kave ako netko nekome to pokloni nakon operacije ili prilikom ne znam neke druge takve ili slične, pod navodnicima, "rabote". Kako je moguće recimo gospodo zastupnici, bez obzira što vas ima sedmero ili osmero, a uskoro neće biti ni mene u ovoj sabornici da bivši ravnatelj recimo USKOK-a dok je radio za državu goni zagrebačko podzemlje, a drugi dan po prestanku rada preuzme obranu tih istih ljudi. To vam je kao i sa onom provizijom u brodogradnji koju su u Europi prozvali krovizijom. To je jedna hipokrizija koju će na kraju platiti ne znam recimo neki liječnik, a koji je uzeo mito i neka odgovara pa ako mi je i oca spasio. Na kraju će platiti i neki lučki kapetani ili netko kao što rekoh prije tko je dobio 10 dkg kave da bi izdao nekome npr. ZK izvadak. Problem je ovdje ogroman ali moj je dojam da oni koji galame protiv korupcije često su zadnji koji bi o tome recimo mogli u ovoj zemlji govoriti. Možda bi ovdje trebalo reći samo riječ o Aneksu G, tj. sukcesiji bivše SFRJ gdje se kaže da je 2005. bilo 29% po tužbama protiv osoba iz Srbije i Crne Gore, tj. treće države koje se pozivaju na Aneks G i traže uknjižbu prava vlasništva i predaju u posjed tih nekretnina. Odvjetništvo smatra da treba zaključiti između Zagreba i Beograda poseban ugovor, a dok ga nema smatrate da, ili smatraju da nema mogućnosti za provedbu Ugovora o sukcesiji. U naravi po mom sudu možda i nije baš tako. Recimo gospodin Štrok kupuje srpska odmarališta. Država prodaje nekretnine trećih, sve u dilu jasno sa Hrvatskim fondom za privatizaciju. Vlasnici velikih tvrtki čine što čine. Nekima se tvrtkama vraćaju pumpe, mislim INA-i npr. Nekima se vraćaju trgovine Varteksu, ali mi mislimo da smo šegavi rekli bi Istrijani i da nećemo na kraju pristati na Sporazum o sukcesiji. Igramo se na neki način Slovenaca koji također na žele isplatiti deviznu štednju hrvatskim državljanima. Spor je eto pred završetkom, pred Europskim sudom. Međutim, trebalo bi otvoriti slučaj ne samo tzv. neprenesene štednje nego i prenesene štednje, a riječ je uz onih 300 milijuna maraka, 300 milijuna eura danas o cca još 600 milijuna eura, a koje je svojedobno hrvatska država isplatila kroz formu osigurane štednje. Jednom rječju, ne znam za kraj jasno je da Državno odvjetništvo ima placet da bude učinkovitije. Jasno ne da vodi medijski linč protiv bilo koje osobe. Ono mora biti autonomno, ali možda će još dosta vode Savom proteći prije nego se to i dogodi. Mora biti ja mislim i skup ljudi u koje će prije svega ovaj Parlament, a onda i hrvatska javnost imati 100% povjerenja. Ja tvrdim da u vrh Državnog odvjetništva to povjerenje postoji, ali u mnoge kolege, gospodina Bajića zasigurno teško da bi mogli staviti ruku u vatru. Sve u svemu razumljivo je kao i svaki puta do sada tako i ovom prilikom ovo izvješće

Hvala vam predstavnici Vlade koji bi trebali čut raspravu po ovom izvješću jer zapravo rasprava po ovom izvješću upućuje se predstavnicima Vlade a najmanje Državnom odvjetništvu. ovim izvješćem Državno odvjetništvo želi nam prikazati što je i koliko radilo u 2005. godini ali nam ono trebalo bi dati i prikaz stanja sigurnosti u državi. Ono što ćemo odmah uočiti jeste pad prijava kaznenih djela u odnosu na 2004. godinu od 2%. Ne znamo da li bismo od tog podatka trebali iščitavati iščitavati da Hrvatska bilježi pad kriminala i porast sigurnosti. Nažalost takav zaključak ne bi odgovarao činjeničnom stanju. Takav zaključak demantirale bi gotovo svakodnevne pljačke, razbojstva, sačekuše, obiteljsko nasilje, porast ponude opojnih droga, mito i korupcija. Kod nas automobili lete u zrak. U samo godinu dana po korumpiranosti na ljestvici zemalja pali smo za 20 mjesta. To je dovoljan pokazatelj da se suzbijanju ovoga zla mora vrlo ozbiljno prići. Podaci iz izvješća ne pokazuju takvu ozbiljnost i odgovornost. Za primanje mita bila je prijavljena 41 osoba što je smanjenje u odnosu na ranije godine. Ovaj podatak bi govorio da baš i ne živimo u korumpiranoj državi. Opća percepcija je bitno drugačija što ukazuje da se s ovim problemom nadležni neuspješno nose. Za primanje mita bili su prijavljeni i suci i stečajni upravitelji i carinski službenici, policijski službenici, načelnici općina, općinski vijećnici. Dakle, korupcija je zahvatila svaku poru ovoga društva. Izrečeno je 33 osuđujućih presuda a od toga čak 22 uvjetne osude i jedna na novčanu kaznu. Pojednostavljeno komentirano. Kapitalci su izmakli ruci pravde a sitni kako mi u Slavoniji kažemo kokošari sa blagim kaznama trebali bi poslužiti za stvaranje dojma da se država bori protiv mita i korupcije. Svoje mišljenje o odlučnosti sadašnje vlasti u borbi s korupcijom izrekli su građani u jednoj TV emisiji kada je anketa pokazala da 93% građana misli kako je navodno poduzimanje mjera za suzbijanje korupcije tek predizborni folklor. Mito i korupcija najveći su neprijatelj i neprobojna barikada gospodarskom napretku zemlje. U tom dijelu sustav je najneuspješniji. Za odgovornost države za neuspjeh na ovom području nije olakotna okolnost vrlo mali broj prijava. Zapitajmo se zbog čega nema prijava? Pa prijava nema zbog toga što građani nemaju povjerenja u funkcioniranje pravne države. To nepovjerenje stvoreno je na temelju iskustva. S povjerenjem doći će i građanska hrabrost. Povjerenje se treba zaslužiti a ne može se bianco dobiti. Percepcija javnosti u bitnom je raskoraku s brojem prijava. Neučinkovitost državnih tijela i institucija u borbi protiv korupcije potiče nastojanje da se nepoštenim načinom života dolazi do znatnih materijalnih sredstava, imovine i bogatstva. Korupcija ugrožava vladavinu prava, povjerenje u javne institucije, ona ugrožava pravnu državu. Nadalje, u Hrvatskoj su stečeni postupci El Dorado za pojedinca, smak svijeta za radnike. Izvršene su brojne izmjene zakona kako bi se pronašli mehanizmi koji će onemogućiti kriminal i nemoralnosti koje su se tamo događale. Za kazneno djelo zlouporabe u postupku stečaja prijavljeno je 5 osoba a prijave su odbačene. Takvi primjeri nisu poticajni za stvaranje povjerenja u pravnu državu. Kod kaznenih djela vezanih za zlouporabu opojnih droga prikazano je povećanje broja prijava. Unatoč tome, povećanju ne možemo reći da se s tim problemom uspješno nosimo. Na narko-tržištu droge je sve više što znači da je ponuda sve veća a s njom dolazi i povećani broj konzumenata. Utisak je da se i ovdje iscrpljujemo u otkrivanju beznačajnih kaznenih djela dok organizatori i ozbiljni dileri vješto izbjegavaju policiju. U slučaju "Korčule" vidjeli smo da policija organizatora i dilera umjesto u pritvor vodi na kavu. Uz takvu servilnost naše policije prava je sreća što policajci nisu završili zaključani u WC-u ali zato je osumnjičenik preko WC-a uspješno pobjegao. Da li su te krupne ribe toliko vješte u prikrivanju svojih tragova ili su korupcijom onih koji ih trebaju goniti za sebe stvorili sigurno okruženje. Najvjerojatnije da svoje zaštitnike imaju i u policiji i u Državnom odvjetništvu ali i u sudbenoj vlasti. I dok je tako bezuspješno ćemo se boriti protiv zlouporabe opojnih droga. U 2005. godini državna odvjetništva su postupala i u stečajnim predmetima. U stečajnim postupcima prijavili su 447 milijuna 388 tisuća potraživanja države i to najvećim dijelom ili preciznije rečeno 407 milijuna 558 tisuća kuna potraživanja Ministarstva financija a koja se potraživanja odnose na neuplaćene poreze i doprinose. To je prijava u 2005. godini. Ako imamo na umu da je u 2004. godini prijavljeno 683 milijuna kuna u nabavi se morao pojaviti optimizam no taj optimizam traje samo do sljedećeg retka kada nas odvjetništvo izvještava da je iz narednih godina u stečajnim postupcima ostalo nenaplaćeno milijardu 970 milijuna kuna. Nije greška, radi se gotovo o 2 milijarde kuna nenaplaćenih potraživanja. Dakako da moramo upitati koji su to razlozi zbog kojih je naplata u stečajnim postupcima tako slabašna. Razlog je nepravodobno pokretanje stečajnih postupaka. Državno odvjetništvo kaže da u proračunu nisu osigurana sredstva za uplatu predujma za troškove prethodnog postupka. Da li to znači da u ovoj državi nositelji vlasti ne znaju računati? Neosiguravanjem beznačajnih sredstava država gubi gotovo 2 milijarde kuna. Sasvim je sigurno da se tako ne ponašaju dobri gospodari. Unatoč toga kada smo u raspravama u prijedlozima stečajnog zakona i njegovih izmjena ukazivali da visina predujma troškova onemogućava pravodobno pokretanje postupka Vlada je nepokolebljivo ostajala kod svojih zamisli iako je i proračun gubitnik odnosno gubitnici su građani Republike Hrvatske. Što još vidimo iz Izvješća Državnog odvjetništva? Sam državni odvjetnik kaže: tijekom 2005. godine još uvijek je bilo premalo raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Za nas u Hrvatskoj seljačkoj stranci ovo je alarmantan podatak. Proces raspolaganja započet je stupanjem na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i mjerila i kriterije raspolaganja poljoprivrednim zemljištem iz 2001. godine. Cilj je zakona bio da se iz poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu stvore preduvjeti stvaranja i funkcioniranja obiteljskih gospodarstava kao osnovnih nositelja poljoprivredne proizvodnje. To je preduvjet prilagođavanja hrvatskog sela i seljaka Europskoj uniji kojoj tako težimo. Nažalost nova vlast nije prepoznala tu potrebu. Proces raspolaganja i stvaranja obiteljskih gospodarstava… Molim? obiteljskih gospodarstava je zaustavljen i takovom politikom ogromna većina seljaka ulaskom u Europsku uniju osuđena je na propast i postaju socijalni slučajevi i problem države. Ali ne samo to. Takvom politikom dolazi i dolazit će do iseljavanja seoskog stanovništva, a život Hrvatske svest će se na život u svega četiri grada. Da li je to cilj ove politike vladajuće koalicije? Sve upućuje da jest, al' je onda pošteno to izrijekom i reći stanovnicima naših sela kako ne bi doživjeli sudbinu posljednjih Mohikanaca na braniku nacionalne tradicije i kulture koja nas kao narod čini duhovno bogatima, a u odnosu na druge specifičnima. Vlada je čak potpisala sporazum sa seljačkim udrugama čiji je temeljni zahtjev bio ubrzanje postupka privatizacije poljoprivrednog zemljišta. Seljaci su očito ponovno prevareni. Umjesto socijalno pravednijeg sustava obiteljskih gospodarstava putem koncesija ova Vlada stvara dva posto bogatih, a ostali će biti njihovi nadničari i to samo onda ako budu imali sreće. Ovo nisu prigovori Državnom odvjetništvu. Ovo su prigovori Vladi, a odvjetništvo može primiti kritike zbog neažurnog davanja mišljenja na ugovore. Sada nas uvjeravaju da su u tome ažurni. Pa mogu i biti ažurni kada više nema ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta. Nadalje, jedan od najvažnijih poslova u radu građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava je uknjižba prava vlasništva Republike Hrvatske na nekretninama. Uknjižba prava vlasništva je od izuzetnog značaja za Republiku Hrvatsku u cjelini. S obzirom na značaj, nezamislivo je da država nema uknjiženo vlasništvo na svojim nekretninama. Iz Izvješća vidimo da nema. Čak nema niti evidencije nekretnina u državnom vlasništvu. A državna odvjetništva u prikupljanju pravno relevantnih isprava i podataka imaju upravo u državnim i drugim tijelima koja koja koriste ili imaju u posjedu nekretnine ili vode evidenciju o njima, upravo u njima ima problema. Problem je i u nedostatku sredstava za izradu parcelacijskih elaborata, identifikaciju zemljišta, itd. S obzirom da se od 1. siječnja 2007. godine primjenjuje načelo povjerenja u zemljišne knjige nejasno je na koji način i kako će država zaštititi nekretnine u svome vlasništvu jer ona do tada neće biti uknjižena kao vlasnik. S obzirom na vrijednost tih nekretnina teško je povjerovati da se radi o čistoj nemarnosti obnašatelja državne vlasti. Sredinom devedesetih poduzeća su podijeljena političkim odabranicima koji su se u tom darovanju osobno obogatili, a većina je osiromašila. Pitamo li se nije li sada pred nama obdarivanje političkih odabranika vrijednim nekretninama? Zahtijevamo od Vlade Republike Hrvatske da osigura uvjete za uknjižbu vlasništva u narednih samo šezdesetak dana. Rok je prekratak, a odgađanje roka primjene načela povjerenja u zemljišne knjige predstavlja zaustavljanje poduzetništva kao puta gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Za napomenuti je da nema niti uknjižbe općih dobara o kojima skrbi Republika Hrvatska, a što se odnosi na javne ceste i pomorsko dobro. Bez uknjižbe nema zaštite izuzetno vrijedne imovine obala, mora, otoka i šuma, poljoprivrednog zemljišta, prirodnih bogatstava, zaštite okoliša. Jedino je uknjižbom moguće učiniti transparentnim način raspolaganja nekretninama. Ukoliko Vlada ne osigura uvjete za uknjižbu dala nam je dokaz da upravo ona ne želi transparentnost raspolaganja nekretninama. U netransparentnosti dakle bez očiju javnosti mogu se vraćati razno-razni dugovi, izražavati zahvalnost, ali i davati bespovratne kredite i stvarati dužnike koji će se Vladi u cjelini ili njenim pojedinim dužnosnicima morati odužiti. I na kraju Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke prihvaća ovo Izvješće, međutim prihvaćanjem Izvješća ni u kom slučaju ne šaljemo poruku zadovoljstva sa stanjem u Republici Hrvatskoj, a ono je upravo ovako kako se iščitava iz Izvješća koje je pred nama. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Idemo na pojedinačnu raspravu. Poštovani zastupnik Slaven Letica, izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, ja sam jutros došao malo ranije prijaviti svoje power point prezentaciju, mislio sam da će to biti rasprava sutra ujutro, zapravo nisam nikako mogao vjerovati nakon velikog intervjua Predsjednika Republike Reutersu koji je kazao da u Hrvatskoj postoji politička volja da se napokon obračunamo s korupcijom, da će ova rasprava se odvijati eto sada u osam sati uvečer u praznoj sabornici. Cijelo vrijeme promatram glavnog državnog odvjetnika i mogu pretpostaviti što on razmišlja. Raditi jedno izvješće od 150 stranica, raditi ozbiljno svoj posao i dovest se u poziciju praktički da je tu prazna sabornica je dosta frustrirajuće. Ja sam sveučilišni profesor sa tridesetak, četrdeset godina staža. Držim imam sreću što ljudi dolaze na moja predavanja, ali sam gledao duboku frustraciju mojih kolega kad im dođe na predavanje troje, četvoro ljudi. Zbog toga sam ja zamolio glavnog državnog odvjetnika da mi upriliči jednu power point prezentaciju u uredu glavnog državnog odvjetnika. Ja na tom problemu recenzije ovog izvješća radim otprilike mjesec dana. Pri završetku sam jedne knjige "Korupcija i antikorupcijska politika u Hrvatskoj", koju radim sa svojim sinom, to je jedan zbornik radova koji će imati oko 450 stranica. Potrudio sam se u toj recenziji da naprosto pokušam pripomoći da sljedeća izvješća budu kvalitetnija i žao mi je gospodine predsjedniče, mislio sam da je prošlog tjedna naprosto bio loš dan, bio je petak 13. i da je vaše ponašanje koje je bilo neosporno skandalozno

Poslovnik. Ja sam kazao da sam to pripisao blagonaklono lošem tajmingu, međutim ovo proviđenje rasprave u ovo kasno vrijeme vidim kao vašu osobnu opstrukciju stava predsjednika Republike i stava predsjednika Vlade koji su izrazili političku volju da se. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepo. Izričem vam opomenu sa oduzimanjem riječi. Izvolite sjesti. Ja molim očitovanje saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o vašem ponašanju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nemate polemizirati sa predsjedavajućim protiv odluke o stegovnoj mjeri nema priziva.

posebno za neuroza, nervoza i drugih sličnih psihoza.